откривам пленарното заседание. (Звъни.) Дами и господа народни представители, на всички честита Баба Марта! По отколешна българска традиция на този ден си подаряваме мартеници за здраве и късмет. От сърце желая на всички Вас, на Вашите семейства и на Вашите приятели много здраве и добри дни. Няколко съобщения. В предвидения срок – 24 февруари 2012 г., съгласно прието Решение на Народното събрание от 8 февруари 2012 г., е постъпило едно предложение за избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Същото е качено на страницата на Комисията по правни въпроси без личните данни на кандидата. Съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, предстои изслушване на кандидата за инспектор в Комисията по правни въпроси. На 28 февруари 2012 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през февруари 2012 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

е разрешил изпращането и използването на един военнотранспортен самолет „Спартан” с борден № 073 и четиричленен екипаж (резервен №

Копие от заповедта е предоставено на Комисията по външна политика и отбрана. На 29 февруари 2012 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за януари 2012 г.

в процедура на дебати. Имаше заявени изказвания от народни представители в края на вчерашния пленарен ден. Моля, който желае, отново да даде заявка за изказване. Припомням времето, което остава на парламентарните групи: - ГЕРБ – 30 минути; - Коалиция

Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма. Дебатите са закрити. Подлагам на първо ... Доктор Адемов, няколко пъти призовах желаещите да дадат заявка за изказване! Имате думата. По същество са се изказали – за информация на колегите, народните представители Георги Терзийски, Драгомир Стойнев и Павел Шопов. Останалите, ако са били на трибуната по този повод, е било по процедурен въпрос или

с вносител колегата от Коалиция за България господин Захари Георгиев. Дискусията, която стартира вчера, по същество може да бъде политическа, тъй като парламентът е най-политическият орган, но в този случай политическите аргументи би трябвало да бъдат оставени настрана, защото такива просто няма. Тази дискусия може да бъде експертна, може да бъде и дискусия по същество. Аз бих желал тази дискусия да бъде по същество, защото нито един от тези, които се изказаха във вчерашния ден, не е против това, че проблем има и след като има проблем трябва по някакъв начин да бъде разрешен. За съжаление от становищата, които виждаме по внесения законопроект, има повече ирационални аргументи, които се различават от експертната оценка на този проблем в някои от становищата. и становища, които казват: „Да, проблем има и той трябва да намери своето решение, но не по начина, по който колегата Георгиев предлага това да се случи”. За какво всъщност става въпрос? Става въпрос за това родителите- осиновители да имат право на отпуска, който получават и биологичните родители. Знаете, че Кодексът на труда урежда съвсем точно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване. Всички отпуски, които са свързани с осигурителния риск майчинство, са надлежно решени в Кодекса на труда. Става въпрос за отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, отпуск за отглеждане на дете настанено при близки, роднини и при приемни семейства, става въпрос за неплатен отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст. Както добре знаете, Кодексът на труда на практика урежда правото на отпуск, тоест извинява отсъствията от работа, с други думи казано. Докато Кодексът за социално осигуряване решава осигурителните права, респективно осигурителните плащания при настъпване на съответния осигурителен риск. Знаете, че биологичните майки имат право на отпуск 45 дни преди раждане, имат право и на друг отпуск, който е

който се изчислява на база две години преди акта на раждане. След навършване на една година на детето, ако детето не е настанено в детско заведение, майката има право на отпуск за отглеждане на детето до навършване на двегодишна възраст. Това е за биологичните майки, а за осиновителките това, което е написано в Кодекса на труда – за тях отпускът е отново до навършване на две години при положение, че детето е осиновено във възраст преди навършване на две години. Майката получава отпуск, който е разликата между деня на осиновяването и навършването на двегодишна възраст. Знаем прекрасно – и това е най-големият стимул да се задълбочим в тази дискусия, че осиновяването е една от най-важните мерки за закрила на детето. Тук става въпрос за пълно осиновяване, което означава, че осиновеното дете е вече настанено завинаги при своите нови родители. Това става при положение, че не може осиновеното дете преди осиновяването да се върне при биологичните си родители. Ако ние отхвърлим проекта на господин Георгиев с аргумента, че съвсем случайно е подбрана възрастта – 5 години, ние трябва добре да знаем, че по действащото законодателство – той го каза във вчерашния ден, 5-годишната възраст е тази, от която започва предучилищната подготовка. Сега с новите предложения на министъра на образованието тази възраст намалява до 4-годишна възраст и аз предполагам, че господин Георгиев при добро желание за търсене на възможности за решаване на този проблем ще се съгласи, ако се приеме на първо четене законопроектът, тази възраст да бъде свалена до 4 години. Какво предлага той? На практика той предлага и осиновителите да имат време, в което осиновеното дете да бъде адаптирано към условията на новото семейство. Защото знаете, че има такава потребност и осиновителите, и осиновеното дете да могат да се адаптират към новите условия на живот. Ако ние приемем, че отпускът, който се дава до 2-годишна възраст на биологичните родители, е достатъчен и неговото предназначение е за покриване на тази възраст до 2 години, ние трябва да се замислим, че детето, което е осиновено след 2-годишна възраст, на практика е получило вместо родителските грижи до 2 години институционална грижа в детските заведения. Ако ние отхвърлим този законопроект, означава, че приемаме тезата, че институционалната грижа не се различава от майчината. Понеже ние дълбоко осъзнаваме, че това не е така и това показва стратегията, приета от Министерския съвет за деинституционализация, това означава, че ние държим непременно детето да се отглежда в семейна среда и това е по-добрата грижа за детето. Затова аз смятам, че осиновителите, така както предлага и господин Георгиев, имат право на този отпуск, за да могат да компенсират липсата на тези родителски грижи в първите години след раждането на детето. Защото тези родителски грижи са получени от детето в институция, а те се различават коренно от грижите, които са в семейна среда. Затова аргументи от рода на това, че се дискриминират родителите-осиновителите в сравнение с биологичните родители са абсолютно несъстоятелни, защото на практика дискриминацията е за осиновителите. Точно при тях отсъства възможността да положат тези грижи преди предучилищната подготовка на осиновеното дете.

Вие знаете, че тези родители, които отговарят на условията по Кодекса за социално осигуряване, имат право след навършване на детето на 1-годишна възраст до 2 години да получават 240 лв., както приехме в Закона за държавния бюджет в края на миналата година. Ако ние смятаме, че осиновителите не могат да се възползват от тези права, които имат биологичните родители, само защото тази възрастова граница е преодоляна и ако смятаме, че правото на платен отпуск за отглеждане и адаптация в семейна среда не може да разшири съществуващия осигурителен риск в Кодекса за социално осигуряване, наречен „майчинство”, то трябва да търсим други възможности. Какви са другите възможности? Нито един от досега изказалите се не посочи такава възможност, а една такава възможност е национална програма. Например програма,

дадат на осиновеното дете онова, което институцията им е отнела като майчина грижа. Ето това е тънката разлика, която ако проумеем, няма как да не подкрепим предложения законопроект. Що се отнася до финансовите параметри, вчера стана ясно, че ако приемем тези текстове в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване вместо разходи на осигурителната система, ще има икономии на осигурителната система, защото за един месец едно дете в институция, както вече беше подчертано от тази трибуна, харчи около 500 лв., а парите, които се предвиждат за майките-осиновителки, са някъде около тази сума, а даже под нея. Затова, уважаеми колеги, не отхвърляйте този законопроект с емоционални аргументи. Потърсете рационалното и ако трябва, между първо и второ четене да намерим онези механизми, които да предоставят правото на майките-осиновителки да дадат на осиновеното дете онова, което по един или друг начин институцията му е отнела. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Адемов, Вие подробно развихте това, което вчера и ние достигнахме в нашите тези. Надявам се, да сте били чут и разбран. Аз искам с едно-две изречения да приведа също това, което Вие казахте и когато ние вчера говорихме... КРАСИМИР Това, което е същността в момента, касае следното – както в целия свят думичката „мама”, означава „мама”, да се даде възможност на осиновеното дете да се научи да нарича своята осиновителка „мама” и да я приема за „мама”, да се научи и тя да го приема като свой син или като своя дъщеря. Ето това е същността на законопроекта, който в момента се предлага – да се даде възможност на осиновеното дете да приеме своята майка и да я нарича „мама”.

Когато днес си слагах мартеницата, направена в Рехабилитационен център „Хефес”, си мислих с какво ли българският парламент ще окичи българските граждани на днешния ден. Мислих си, че те нямат нужда

Ви, госпожо председател. Господин Адемов, аз Ви моля да обясните следното когато се дават тези отпуски на биологичните родители, те се дават, за да посрещнат един много тежък период в отглеждането на детето. Това е бебешкият период, в който детето е съвсем безпомощно, има нужда от майка, от непрекъснати грижи, минава през разни болести, никнат зъби и прочие. Тогава родителите са най-натоварени и имат нужда действително от допълнителна подкрепа. Когато обаче детето е на година и половина или на две години, Вие казвате – то е получило институционални грижи. То е получило тези грижи, но това време е отминало, то е най-тежкото – отглеждането, рисковият период до 1 година на детето е преминал. Така ли е? Той е поет от държавата, нали така? Тоест, рисковият период, за който държавата е дала тази година отпуска, той е отминал, той е поет от институциите. Аз затова Ви питам – ако това е така, кой е аргументът да бъдат поставени наистина на абсолютно еднаква основа биологичните родители и другите родители, които са осиновителите? Защото Вие най-добре от всички разбирате, че справедливостта е в това на всеки да му се отдаде заслуженото – този, който разходва повече, този, който е вложил повече, да получи повече. Този, който не е вложил толкова, да получи колкото е вложил. Другите обяснения, че на детето трябва да му се помогне, да се отгледа, да отиде в училище, нямат отношение към това, за което говоря. Мотивът за 365 отпуск по майчинство е тази ключова, тежка за отглеждането на детето година.

възможност.

да стои по-дълго време и да се грижи за детето, да свикне с него, детето да може да се интегрира в семейството и по този начин това осиновяване да бъде трайно. Това е част от смисъла. А другата част от смисъла е за това, че става дума в края на краищата да има една равнопоставеност след като си направил това осиновяване, да имаш право да ползваш майчинство. В този смисъл репликата ми към Вас, господин Адемов, е, че не бива в никакъв случай тази възраст да се намалява. Аз съм убеден, че тук не става дума за политика, и това го разбраха от управляващото мнозинство,

Благодаря Ви, господин председател. Благодаря за репликите. Господин Мутафчиев, тази възраст от 5 години сега по предложение на министъра на образованието се намалява на 4 годишна възраст, защото се предполага, че от нея трябва да започне предучилищната подготовка на детето. По-интересен обаче е казусът, който постави господин Костов. Вярно е, че в институцията се полагат някакви грижи за преодоляване на най-тежкия период, когато детето е безпомощно и има нужда от грижи. Грижите, които полага държавата, не можем обаче да приравним с грижите, които полага семейството – в това едва ли има някакъв спор. Така е не само в България. През годините и сега продължава критиката за грижите, които се полагат в институциите. Детето, на което липсват грижи, грижи, полагани от семейството – за всички е ясно, че те са по-различни от тези, които се полагат в институция, това дете по-нататък ще бъде с дефицит,

по-висока възраст – след навършване на 2-годишна възраст, за което става въпрос, е основанието да се потърси такава възможност. Неслучайно отворих една скоба, защото съм човек, който държи на принципите на социалното осигуряване: ако това не може да стане, макар че според мен има начин то да се случи, социалното осигуряване да не се включва в осигурителната система, нека държавата да бъде така добра да се обърне с лице към проблема, защото той е част от демографската политика на България. Ако осиновяванията в България продължават – има тенденция да се засилват и доколкото знам между 800 и 900 деца годишно намират своите истински родители, според мен държавата трябва да погледне с по-добро око и да намери начин да компенсира дефицита на майчина грижа в първите години. Това може да се компенсира в ранната детска възраст, а по-нататък трудно може да се случи. Неслучайно народът употребява често приказката за първите седем години. В този контекст

Благодаря Ви, уважаеми господин председателю. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Караиванова! Предполагам се досещате, че заставам в подкрепа на това, което предлага колега на вниманието на Народното събрание и на всеки един от нас поотделно. Може би трябва да започна оттам, където завърши д-р Адемов. Убедена съм, че всеки един от Вас добре е видял приоритетите в Датското председателство, видял е въпроса за съчетаването на родителското отношение със заетостта, извеждането на демографските проблеми в Европа като изключително важни. В

който традиционно, емоционално, като българин да не си дава сметка, че българинът е склонен по-скоро да осинови дете, отколкото да бъде приемен родител.

От тази гледна точка ми се струва, че в никакъв случай не би трябвало, използвайки приемната грижа, да кажем: детето е било в приемно семейство, за него са полагани достатъчно грижи, поема го другото семейство и всичко е наред. Не съм убедена, че най-тежкият период за отглеждането на едно дете е до едногодишна възраст. Не съм убедена не за нещо друго, а защото формирането на това дете, емоционалното му формиране, когато то е било в институция и след това отиде в друго семейство,

от деня, когато ти вземеш дете и то по закон стане твоето дете, от този момент това е все едно, че ти раждаш това дете. То идва в твоя дом, ти си неговата майка и оттук насетне ще полагаш неимоверни усилия

някои от тях по-бавно започват да комуникират, някои са в известна степен депресирани, други по-трудно стъпват на крачета и по-трудно започват да ходят

Те се осигуряват по начина, по който се осигуряват и другите. Осигурява се и майката, осигурява се и бащата, и то за същите тези рискове, за които се осигуряват и родителите, които получават тези отпуски. отпуски. Съгласна съм с казаното от д-р Адемов, нека да не се дава от Националния осигурителен институт. Нека тези социални плащания да бъдат обособени така както управляващите са обещали да ги обособят. Предполагам че от 2013 г. трябва да се обособят като самостоятелни. Ако ние имаме някакво отношение към демографската политика и като държава искаме да подпомогнем да няма деца в институции и не само да работим за деинституционализацията, а децата да отиват в истинско семейство, нека да помогнем! Мисля предложението на колегата за достатъчно разумно. Колеги, колко са осиновителите в България? Направихте ли сметка за какви ресурси и за какво става реч? За всяко нещо, което предлагаме, се опъвате незнайно защо. Нека да помислим взаимно дали това няма да е в полза и дали повече хора, вместо да станат приемни родители, да станат осиновители. Толкова хора чакат да осиновят дете.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Масларова,

Защо не направихте това предложение тогава? Защо не приехте законовите промени тогава? Осиновяване съществува не от днес и от вчера! Освен това, много биологични майки раждат деца с увреждания. Нима на тях не са необходими много дни за приспособяване на децата с увреждания към семейството и за приспособяване на родителите към тези деца? Какво бихме направили тогава за тях?

Господин председател, дами и господа народни представители! Госпожо Масларова, позволете да не се съглася, че не би трябвало тези

фонд „Бременност и раждане на дете” и така нататък. Позволете тук да не се съглася с Вас. Ще изразя още едно несъгласие. Това, което Вие казахте, е вярно, но то противоречи на политическата логика, за която говорихме. А политическата логика е, че това няма да бъде прието, защото то е предложено в момента от опозицията! Въпреки че има възможност господа управляващите на второ четене да направят нужните предложения и изменения, които биха могли да коригират така, както те възприемат закона. ние няма да го приемем, защото е предложено от опозицията, независимо какъв ще бъде отзвукът по отношение на това, че именно управляващото мнозинство не е приело един толкова необходим фактор за решаване на социален проблем, който самите те са поставили, заложили в програмите си. В тази връзка искам да цитирам две изречения от доклада към законопроекта: „Народните представители от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ споделят идеите за стимулиране процесите на осиновяване чрез предвиждане на период за адаптация на родители и деца”. И по-нататък – също така според тях: „Предложенията, свързани с продължителността на предлаганите отпуски и ползването на съответните обезщетения, не са достатъчно аргументирани, не съдържат прогнози за очаквания брой ползватели и за необходимите финансови средства”! Значи регистрите на осиновителите и регистрите на децата, оставени за осиновяване, не са достатъчен, категоричен категоричен белег за очаквания брой ползватели, а биологичните раждания имат очакван брой ползватели! Това е алогично като мотив

Благодаря, господин председателю. Искрено се надявам, че когато говорим по социални теми, ще се опитаме да не ги политизираме, но явно тук абсолютно всичко Уважаема колега Шайлекова, мога много неща да Ви изброя, които сме направили. Това сме го пропуснали – да. Но България по наше време стана и все още е единствената страна в света, в която майките получават обезщетение за бременност и раждане 415 дни и им се плаща 90% от работната заплата! Това е единствено и сме го направили ние. Отпускът по майчинство беше 150 лв., когато минималната заплата беше 180. Ние го направихме да се равнява на минималната работна заплата и през цялото време отпускът по майчинство се качваше, както се качваше минималната работна заплата, а Вие не го направихте. Детските добавки бяха 15 лева. Направихме ги 35 лв. Първо раждане беше 100 лв., второ – 200, трето – 100 лв. Първо раждане стана 200 лв., второ – 600, трето раждане стана отново 200 лв. За децата близнаци дадохме по 1000 лв., а не се даваше по толкова. За майките студентки дадохме 12 минимални работни заплати, да се изплатят накуп. Сигурно мога да изброя още 10, 15 такива неща, които са направени и за родителите, които гледат деца с увреждания. Да, от всички направени 15-20 неща едно сме пропуснали и Вие сте права. Хайде това, което ние сме пропуснали, Вие пък го направете! Хайде проявете политическа воля и кажете: „Ние ще направим това и ще бъдем една от страните, която има отношение към тези проблеми”. Вие правите точно обратното. За родителите – непрекъснато регресивни мерки. Мисля, че няма нужда аз да Ви го казвам от тази трибуна. Но, моля Ви, нека не политизираме въпросите, когато говорим по социални теми!

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Трябва да си призная, че ми е все по-трудно да участвам в дебати, в които има такива заклинания от типа на „Не политизирайте!”, в Народното събрание, което е политически орган. Аман от евтини трикове! То бива човек да е дебелоок, бива, но хайде да спрем с това нещо! Това е висша проява на популизъм – да си политик и да се преструваш, че не се занимаваш с политика! Що за безобразие е това?! В края на краищата кажи: „Политически защитавам тази и тази политически имам друг възглед”. Какви са тези евтини, ама наистина грозни, евтини номера?! „Да не политизираме” – казва човекът, който най-тежко политизира този дебат! Как може такова нещо? Хайде да дойдем на себе си за малко! Хайде да коментираме и да анализираме по същество – политически ще анализираме! Няма да се правя, че не го правя политически!

с най-много почивни дни, с най-дълъг отпуск по майчинство, с най-огромни плащания за това време! Много трудна, тежка, задушаваща ни гордост – това ще кажа аз! Като си най-беден, за да настигнеш другите, трябва да работиш най-много – това е простата логика! Освен ако има някаква друга, която аз не познавам! Някак си всички да си стоим вкъщи и да ставаме по-богати! По-богати да ставаме, стоейки си вкъщи! Но не се става богат и не се просперира, като си стоиш вкъщи! Това – по отношение на гордостта, с която тук продължаваме да се самооблащаваме. Сега – по същество. Отпускът по майчинство – наистина нечувано висок в Европа, нечувано висок, никъде няма такова нещо – се дава, за да се реши един тежък проблем! Нашите бебета не оцеляват, не се раждат добре, не оцеляват в първата си година! Това е истинската причина, поради която нацията ни намалява, д-р Адемов! Трябва да го знаете добре! Ако България постигне показателите на Европейския съюз, средните, за смъртност на новородени и за смъртност в тази една година, ние ще имаме положителен прираст! Аз съм го смятал това – много лесно се смята. Да кажем, че тежката гордост е заради това – понеже тази година е рискова, аз ще обясня защо, се правят тези допълнителни усилия. Опитали сме се да решим тежък демографски проблем. Това изглежда смислено, защото там загиват децата, там не може да се възпроизвежда нацията – в тези много лоши показатели! Трябва да го знаете това нещо. (Реплика.) Като го знаете, го кажете! Второ, за какво се дават тези дни отпуск? На майката, която е биологичен родител, се дават, за да се посрещнат физиологичните нужди за отглеждане на дете. Има физиологични нужди. Те са то да оцелее, то да се захрани, то да премине първоначалните болести, да

Затова се дават – за да оцелее детето физиологически. Не може да се говори, че за оцеляло, отгледано физиологически дете, д-р Адемов, никой не може да компенсира грижите. Не може, защото детето вече е отгледано, стъпило си е на краката, яде нормална храна, може да комуникира с хората. То влиза в друга фаза на живота си – то започва да се социализира, започва да се възпитава. И се възпитава, и се социализира не от жена – собствената му майка, която си седи вкъщи и го гледа право в очите. То се социализира и възпитава по десетки начини. То влиза в света на хората. Това е простата логика! За да се социализира детето, за да се възпитава, за да навлезе в отношенията между хората, да започне да се обучава и така нататък, в тези ранни години няма нужда от от отпуск, който е необходим за физиологичното му оцеляване. Това е толкова просто и толкова лесно за разбиране! Затова, според мен, трябва много внимателно да се претеглят тези неща преди да се гласува този законопроект. Аз съм ги претеглил за себе си и няма да подкрепя този законопроект! Виждам в него действително една безкрайна щедрост на най-бедната държава, която е в състояние да приравни тези грижи, за които говоря, с грижите на осиновители, които взимат вече отгледано дете. Не съм съгласен, категорично не съм съгласен че ние губим децата в институциите, тоест тази рискова една година не е, защото децата умират в институциите. Доктор Адемов, умират в бедните семейства, умират там, където няма грижи за тях. Там не се раждат, там не оцеляват, там е големият проблем. Където ги поеме държавата няма такъв проблем. Аз не казвам, че тя замества родителите. Разбира се, че не казвам но смъртността е много по-ниска. Не може въобще да има сравнение. Иначе, те излизат извън тази мрежа, която ги поема и не може да се товарят институциите и сега да ги клеветим, че те, едва ли не, правят децата непълноценни. Това не е вярно. Вярно е друго – в бедните семейства, в слабите семейства, при тези, които не могат да си позволят да отгледат и да възпитат деца – там умират деца. Там е лошият показател. (Реплики.) Е, как да не е там?! А къде е? От къде произтича това нещо? Защо сме тогава на последно място, защото сме най-богата европейска страна ли? И последно – на тези, които разиграват популистката карта, искам политически пак да кажа нещо.

пенсията на починалия съпруг, защото нормалната пенсията не достигаше на хората, които са останали самотни. Беше съвсем естествено и не беше популизъм. Знаете ли как реагираха останалите два милиона пенсионери? Това е урок за всеки, който се опитва да прави популизъм върху малка част от българското общество. Останалите два милиона бяха категорично против. Категорично против, защото това не може, това не е справедливо и така нататък. Затова, когато правим това нещо с осиновителите или с приемните родители, хайде да помислим за онези майки, които си отглеждат децата, които посрещат всички рискове, които им треперят, които непрекъснато са до тях, и които наистина поемат целия риск, който иначе носят медицински сестри, доктори и други. Защото

Говорим за справедливост и те ще бъдат против точно така, както бяха против онези два милиона пенсионери, които видяха, че на петстотин хиляди се дава вдовишката добавка. Това нека да е предупреждение за всеки, който се опитва така да прави политика в парламента. Нищо не се връща обратно, като гласове, от подобни законопроекти. Благодаря. Реплики? Доктор Адемов, Михаил Миков, господин Терзийски. Независимите народни представители имат възможност до пет минути да се изкажат, а съгласно нашия правилник репликата се включва във времето. Вие говорихте много над пет минути по тази тема, като основно изказване и като реплики. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, във Вашето изказване Вие успяхте да включите много теми. Една част от тях нямат общо с предложения законопроект. Аз ще Ви кажа откъде идва разликата в това, което говоря аз, и това, което казвате Вие. Вие не сте длъжен да знаете, че има разлика между анатомия, физиология и психология. Анатомичните и физиологични нужди на детето в първата година след раждането са едни, и те се задоволяват в институции, задоволяват се и в семейството, но по различен начин следват психоемоционалните потребности на детето, и съответно тези, които ги задоволяват. Едно е положението в институциите. Тези хора, които работят в институциите, колкото и да са подготвени, както казвате Вие, и в което се съмнявам аз, те не могат да дадат онази емоционална потребност на детето, каквато емоционална и психологическа подкрепа то получава в семейството. Майчината грижа е съвсем различна от грижата на служителя в институцията. И в това е голямата разлика, защото това е нещото, което може да се компенсира. Няма нужда да се компенсира храненето, анатомията, физиологията, но психоемоционалната потребност може да бъде компенсирана. говорим за този отпуск. Но що се отнася до това: бедни-богати, аз познавам много хора, които имат високи постижения в науката, в изкуството и това са хора, които произхождат от бедни семейства. Има и обратните примери, така че да вкарваме други теми в дискусията за майчинството, според мен, не е коректно. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Костов, да припомня, защото тук има народни представители, които не си спомнят, защо бяха въведени вдовишките пенсии. пенсии. Вашето правителство премахна една разпоредба от закон, средства от приватизацията да отиват за пенсии. Това беше една компенсация за оцеляване на по-тесен кръг хора, компенсация за оцеляване на по-тесен кръг пенсионери това стана тогава. Ако отчислявахте средства във Фонда от приватизация, щеше да има за всички пенсионери, само че Вие го премахнахте точно в разгара на най-голямата приватизация. По този въпрос: не се опитвайте да конфронтирате едни с други групи – тази на биологичните родители с осиновителите. Истината е, че трябва да имат еднакви права. Другото, което произтича от Вашето изказване е, че Вие се готвите да внесете законопроект, с който да намалите правата на майките. Упражнете законодателна инициатива, ако това, което казахте преди малко, и за което пледирате, реализирайте я и нека да минем през тази дискусия. Сигурно Вие подкрепяте и това решение на днешното дясно мнозинство, с което първите три дни от болничните, не се заплащат. Направете един анализ как това се отразява на родителите, чиито деца боледуват. Хубаво е да се говори общо за политика, но трябва да е много ясно тази политика кого удря, кого засяга, и на каква платформа е. Да, дясната политика е за много тесен кръг хора. Тя е различна от нашата политика и ние предлагаме с този законопроект друго виждане. И най-важният въпрос – равенство в правата, нищо повече. Чисто и просто, равенство! Мерси.

Разбира се, Вие не сте политик, който ще се оправдава с наследството, но е факт, че раждаемостта намаляваше. Имаме ли демографски проблем, господин Костов? Ние сме на първо място в Европа по демографски срив. Ние имаме застаряващо население. Ние имаме проблем с обновяването на работната сила. Ние трябва да търсим стимули за младите семейства, колкото и да не Ви харесва това, господин Костов. Вие изведнъж изтъкнахте колко много сте направили за хората с прословутите вдовишки добавки. А за младите хора какво трябва да се направи? Не трябва ли да има именно стимули, както са за приемната грижа, която е наистина много добра инициатива, но никой не гарантира, че хората, които приемат деца, ще станат родители на това дете. А една майка, която не може да роди, представям си колко пъти е минала през процедурата инвитро и е отчаяна, пристъпва към осиновяване и ние не трябва да й помогнем, защото сме бедна държава? Това ли означава, господин Костов?! Излезте и кажете: Демократи за силна България са против цялата политика за младите семейства, защото това, което е свършено досега, е популизъм. Излезте и го кажете тук! Елате и го кажете, защото това, което се прави в момента, все още не е достатъчно. Трябва всички политически партии да седнем на една маса и да се обединим относно бъдещата политика в демографската сфера. Никой не може да се оправи сам, господин Костов. Дали е ляво, дали е дясно – тези хора очакват парламентът да им представи конкретна политика, да ги стимулира да се създават семейства, да се раждат деца. Знаете, 2050 г. е ключова година, но ако сега Вие говорите, че основен проблем е, че децата умирали много рано, тези времена отдавна отминаха, господин Костов. Проблемът е, че няма достатъчно средства за младите семейства – да се грижат за своите деца и да ги стимулираме да раждат повече деца. Това е проблемът! Излезте и ясно кажете, че Вие отричате всичко това. Благодаря Ви.

Господин Адемов, включил съм теми, за да създам контекст, който е неясен на Народното събрание, за изясняване на въпросите, които и Вие не пожелахте да изясните. изясните. Не желаете да направите разлика между физиологично и анатомично – това Ви е приносът за отглеждане на детето, и психоемоционалното му развитие. Ще Ви кажа следното нещо, което е в сила за всяко дете. Всяко мъничко дете, поставено в среда на възрастни, има свойството да притегля техните грижи и обич – така го е направила майката природа. Не може възрастен човек да откаже грижа на отглеждано детенце, бебенце, ако е нормален възрастен човек. Това е майката природа. Това е инстинктивно. Това е заложено дълбоко във всеки човек и означава, че психоемоционалните грижи за децата не могат да бъдат по-малки, защото децата сами си ги вземат от възрастните. Това за Вас, трябва да си го запишете някъде. Второ, господин Миков, вдовишките добавки го чувам за първи път. То елегантно прилича на тезите на господин Филчев: не продадохте за милиарди и затова е така, и не дадохте, и направихте еди този език на Филчев се връща при Вас, е хубаво нещо, защото показва, че си заставате точно на позицията, на която сте. Не конфронтирам никой и не казвам, че не трябва да имат равни права. Равни права трябва да имат. Равни – този, който е вложил повече, трябва да получи повече от държавата, този, който не е вложил за физиологичното и анатомичното отглеждане на детето, получава по-малко. Това означава равни права – равни спрямо това, което се полага за усилието, което е положено. Това е равенство, истинско равенство, а не уравниловка в стила, на която сте свикнали да мислите. Нямам никакво намерение да внасям законопроект. Вие имате стар трик тук да ми вкарвате свои тези в моето говорене. (Шум и реплики от КБ.) Ако имам нещо, аз съм възрастен човек, с достатъчно езикови възможности и мога да изразя това, което имам. Не ме доизказвайте от трибуната. Смешно е да го правите. Вече десет години едни и същи номера прилагате. Не съм казал това нещо. Аз коментирам точно определен законопроект и искам да има справедливост. Госпожо председател, дайте ми възможност и на младия ми разпален колега да отговоря.

Моля Ви с две изречения да приключите дупликата си! ИВАН КОСТОВ: Не съм се хвалил с вдовишките добавки, скъпи колега. Вие не разбрахте мисълта. Мисълта е друга че хората не разбират, когато има целенасочена центрирана социална политика, защото огромното мнозинство остава настрана. И Ви казвам – това е поуката, която се опитвам да Ви накарам да извлечете, че когато се опитвате да фокусирате нещо върху една наистина много малка общност от хора, останалите ще бъдат против. Това Ви казах аз, не се хваля. Аз не съм самохвалко. Вие сте тук ненадминати от БСП. Ако станете сега, ще кажете какво е направил Станишев.

деца, настанени в институции, са сираци. Останалите – нали ме чувате, 98 от 100 настанени деца в институции са са със свои биологически живи и здрави родители. Само 2% са сираци. Големият проблем, който най-сетне трябва да се постави на обсъждане – политическо, разбира се, в тази зала, паралелно с проблема с деинституционализацията на грижата, е предотвратяването на институционализирането на децата. Това е големият проблем. В противен случай ние се изправяме пред парадокс – едни достатъчно възрастни хора, понякога и не толкова възрастни, май и на 13-14 години се ражда в България, раждат деца, оставят ги в институциите, след което всички ние тук се събираме и обсъждаме моделите на деинституционализацията, тоест чрез осиновяване други пък възрастни хора да поемат грижата за деца, родени от други възрастни хора. Съжалявам, но това наистина е много страшно социално явление. То е факт и ние трябва да намерим разрешението му. България трябва да избере модела на деинституциализацията, на грижата. Общо взето не са измислени Бог знае колко много начини за деинституционализация. Едната е приемната грижа, другата е – осиновяването, от гледна точка на народопсихологията на българина. Съгласен съм, че приложното поле на приемната грижа, макар и с огромните усилия, които се полагат, продължава да бъде достатъчно свита, достатъчно тясна. Изглежда по-успешният за българските условия с оглед, пак повтарям, на народопсихологията на българина, осиновяването е по-трайната форма за решаване на този

тъй като с този законопроект всъщност се поставя въпросът не за държавна протекция за семейството в периода на физиологическото укрепване на детето това наистина се случва през първите две години от неговото естествено развитие. Онова, което се поставя като акцент в този законопроект, е психологическата адаптация на детето към новата среда, за да се получи семейството. То не е въпрос на физиологическо израстване. Добре, ако смятате, че две години са много, ако трябва да се диференцира подходът, дайте шанс на закона да го допуснем на първо четене. Между първо и второ четене да прецизираме срока, примерно на платения отпуск – да не е две години, да бъде една година. Необходим е такъв подход от страна на държавата, защото не съм съгласен, че осиновителят трябва да получава по-малко от биологическия родител. В значителна степен осиновителят поема по-тежък товар върху себе си, той поема една много по-голяма отговорност, защото там е важен въпросът със създаването на емоционалния контакт. Защото, първо имаш идеята да осиновиш дете, но за да прерасне тази идея в усещане за бащинство и майчинство, тук посоката е от осиновителите към детето и обратно – детето, за да се почувства като дете, едва ли не биологично на тези осиновители, това наистина предполага един непрекъснат контакт и точно това е идеята на законопроекта, който обсъждаме. Ако две години Ви се виждат много, нека между първо и второ четене да се прецизира срокът, но да кажем „да” на философията на законопроекта, защото тя е вярна и затова ние ще подкрепим законопроекта на господин Захари Георгиев. Благодаря.

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Местан, искам само да направя няколко уточнения. В момента осиновителите в България не получават по-малко

за отглеждане на дете до една година в размер на 90% и ако детето след първата година не е настанено в детско заведение, имат право още на една година. По отношение на емоционалния контакт, напълно сте прав! Да, според нас трябва да има такъв отпуск за адаптация на осиновеното дете в новото семейство. Тук искам да повдигна един въпрос – защо ние няма да подкрепим този законопроект? Защото той не е изчерпателен. Нима децата, които се осиновяват от родители след петгодишна възраст, нямат нужда от такъв отпуск за адаптация? Психолозите са доказали, че колкото едно дете е престояло повече време в специализирана институция и колкото това дете толкова по-дълъг и труден е периодът на адаптация. Ако говорим вече за отпуск за адаптация, то такъв отпуск трябва да имат всички родители, които осиновяват деца от институции. Тук обаче става въпрос за съвсем друго. На нас ни се представя отпуск за отглеждане и адаптация на дете до петгодишна възраст. Тук имаме противопоставяне между всички осиновители, защото това, което се предлага, е само за осиновителите на деца до петгодишна възраст. Какво става с другите осиновители, които осиновяват деца над петгодишна възраст? Благодаря Ви.

не отричам, няма. Цитирате факти. Естествено е, че осиновители на деца до двегодишна възраст имат равни права с

предучилищна подготовка на детето от четиригодишна възраст. Тоест примерът Ви защо не и за деца навършили 5 години намира своя естествен отговор

но това вече е съвършено друга реалност. Затова става въпрос, точно за този промеждутък от време – ако детето вече е навършило 2 години, до старта на задължителната предучилищна подготовка на това дете. Ето за този период наистина трябва да се помисли – осиновителят да има правото на този платен отпуск, за да може да положи грижи за осиновеното дете, за да се постигнат именно тези два ефекта. Приемете това като стимул за осиновяване. Ако ги няма стимулите за осиновяване в периода от навършването на две години на детето, което е в институция, до четири, имайте предвид, че родителите, не може да очаквате ускоряване на процеса на деинституционализация на грижата. на грижата. Родителят би избрал дете, което е на пет години, защото ще знае, че тъй като не му се полага отпуск за отглеждане, ще може поне да го прати на детска градина. Но в периода от 2 до 4 години такава възможност няма и той ще се въздържи да осинови дете, което е на възраст от 2 до 4 години, а сега – от 2 до 3 години.

В този законопроект се въвежда право на отпуск при осиновяване на дете над двегодишна възраст, но не по-късно от навършване на петгодишната му възраст. Новите разпоредби в този закон се мотивират с необходимостта детето да се адаптира в новата среда и осиновителите да имат възможност да отделят повече внимание на детето в началния период на адаптация и преодоляване на проблемите в резултат на институализацията. Във връзка с това с колегите от комисията смятаме, че принципно идеята е много добра, но предложенията не са адекватни, защото в момента има действаща разпоредба по чл. 163 от Кодекса на труда, която дава право на работничката или служителката, осиновила дете да ползва отпуск в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане на срока на полагащия се отпуск за бременност, раждане и осиновяване – 410 дни за всяко дете. Член 164 от Кодекса на труда регламентира правото на осиновителката да ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст, ако детето не е настанено в детско заведение. Предлаганите промени в Кодекса на труда определят изцяло нова хипотеза за ползване на платения отпуск по реда на чл. 163 и 164 със съвсем нова цел след осиновителна адаптация, с нов обхват до навършване на 5-годишна възраст на осиновеното дете и с нов размер от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване. по този начин ние създаваме един привилегирован статут на осиновителите спрямо биологичните родители. Също така с тези предложени промени изцяло се подменя и смисълът, и предназначението на отпуска за бременност, раждане и осиновяване за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Също така смятам, че не е обосновано и защо се предлага отпуск поради пълно осиновяване, да се ползва само от осиновителите на деца на възраст до 5 години. Както беше споменато, самият вносител се мотивира с необходимостта от въвеждане на такъв отпуск с потребността да се компенсират дефицитите на осиновените деца, възникнали в резултат на тази институционализация. Колкото повече време едно дете е прекарало в специализирана институция, толкова повече самата институционализация се е отразила негативно и съответно то регистрира в много по-голяма степен изоставане в това психическо и емоционално развитие, за което говориха колегите. В тази връзка няма логика този отпуск да се ограничава само за осиновителите на деца до 5 години, които са осиновили при режим на пълно осиновяване. При пълно осиновяване на дете над 5-годишна възраст подобен отпуск е също толкова необходим и потребен на осиновителите, за да се помогне на процесът на адаптация в семейна среда и посрещането на предизвикателствата като включване в предучилищни занимания и постъпване в училище. Също така неадекватно голям е и срокът на посочения отпуск – 365 дни. Смисълът на този отпуск за адаптация, за разлика от отпуска по майчинство, когато става въпрос за дете до 2 години, е не толкова да се осигури наличие на свободно време на родителя да отглежда целодневно детето си в домашна среда, а да даде възможност на осиновителите да подпомогнат адаптацията на осиновеното дете като то съответно посещава предучилищна група, училище, детска градина или всякаква друга форма на грижа. В тази връзка не е необходим и такъв дълъг срок за предлагания отпуск. На следващо място, колеги. Сега сме вече месец март и тези предложения не са съобразени и с бюджетните ни предвиждания за 2012 г. в Закона за бюджета на Преди приемането на разпоредба, свързана с ползването на този отпуск, следва да се предвидят и финансовите средства за обезпечаване на тези права. В противен случай се рискува да се приеме една разпоредба, която няма да има и адекватно приложение. Предвид на горепосоченото и казаното от мен считам, че предоставеният ни Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда на колегата е неприемлив и неизчерпателен. Много ви моля, нека да не бъде подкрепен на този етап от нас, а в една още по-голяма и широка дискусия да помислим наистина за такъв срок на адаптация, който е необходим за децата, но той да бъде приложим и в по-кратки срокове. Благодаря.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

Политическият им характер се измерва в две измерения. Едното е демографски елемент, а другото е хуманитарен елемент. Не чух никой да оспори факта, че от демографска гледна точка ние, като политици, сме длъжни да предприемем действия за увеличаване прираста на нашата нация и подмладяване средната възраст на населението. От хуманитарна гледна точка се чуха различни становища. Според някои от говорещите не е необходимо държавата да полага грижи за семействата-осиновители и децата, които са осиновени, защото, както беше казано тук: „Всеки според приноса, всекиму своето”. Ако продължа на немски ще стане: „иедем зайне”. Може да се върнете малко назад във времето, за да си спомните произхода на тези слова. Това, което аз съм предложил, е да се изравнят правата по отношение на майчинството на биологичните родители – такива, каквито са в момента, и на осиновителите. Това, което се споменава от двете колежки преди мен, показва, или че когато е писано изказването не е взето предвид това, което се говори в залата, или пълно неразбиране на тази материя. Защо казват: до 5 години? Ами със законите, които Вие приехте, след 5-годишна възраст има задължително посещаване на предучилищна институция,

Ако се приеме законът за предучилищно и средно образование, тези години вероятно ще станат 4. Защо се казва: „не е предвидено в бюджета”? Защото е съвсем нормално един такъв законопроект да влезе в сила от следващата бюджетна година. Това е най-нормалният срок на влизането на такъв законопроект, който изисква преразпределение на бюджетни ресурси от един параграф в друг, от една посока в друга. Тук няма никаква колизия, никакъв конфликт. Напълно не издържа тезата, че се въвеждал нов обхват на осигуряване на риск с нов размер. Майчинството за родителите-осиновители настъпва от деня на предаване на детето им. Това, което се предлага, е то да продължи същата една година, която продължава и за другите.

Това за мен е пълно профанизиране на отношението към децата. Децата не са животни от стадо. Децата имат нужда да живеят в семейна среда и който не се е постарал да се запознае с Европейската харта за защита правата на детето, с Конвенцията на ООН за защита правата на детето, нека да го направи, защото ние уж като политици се тупаме в гърдите, че много приветстваме всички тези документи, а не се стараем да ги познаваме. Там, в преамбюла на Конвенцията, е казано, че нищо не може да замени семейната среда при отглеждането на детето. Затова иде реч в този законопроект. заключение на изказването си искам да кажа, че се страхувам, че отношението на мнозинството демонстрира безразличие и бездушие, но това безразличие и бездушие ще породи у хората, у децата, които очакват да бъдат осиновени,

Надявам се повечето от вас да не искат да са причина за това. Надявам се всички приказки, които са приказвани в тази зала, че искаме да деинституционализираме отглеждането на децата и закриването на тези домове, да не са лицемерие. Но това, което чувам тук от няколкото изказали се, е пълно лицемерие. За съжаление, то граничи и с мизантропията.

2012 г. От името на вносителите – господин Ципов, имате думата.

наименование се допълни „за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни правораздавателни органи беше създадена с Решение на Народното събрание на 1 февруари 2012 г. Комисията започна своята работа и изпрати писма с искания за предоставяне на информация по случаите, които са предмет на дейността й до Върховния касационен съд, Прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи, медии и други. Бяха проведени изслушвания на множество лица, свързани със случаите, които се разглеждат от комисията. Уважаеми дами и господа, към настоящия момент все още не са постъпили от някои институции поисканите материали и не е ясно какъв ще бъде техният обем. Поради необходимостта от технологично време за обработване и анализиране на предоставената информация с цел изготвяне на доклада на Временната анкетна комисия,

от лица. Затова, уважаема госпожо председател, ще представя на вниманието на пленарната зала проекта за: „РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия, създадена с Решение на Народното събрание на 1 февруари 2012 г., обнародвано в „Държавен вестник”, брой 11 от 7 февруари 2012 г., с 30 дни.” Благодаря. За изказване – господин Бисеров. Това означава, че дебатите са открити. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не възразявам срокът на тази според мен параванна комисия, да бъде удължен. Дали ще е един месец, или два месеца – това няма никакво значение. Не възразявам и по една друга специална причина. Вчера отидох в „Секретно деловодство” и поисках да прочета протоколите от заседанията на тази наша парламентарна комисия. Наша!

Член 39 от Закона за класифицираната информация казва, че в такива случаи комисията трябва да отвори този достъп до народните представители. Аз питам, уважаема комисийо: защо не ни дадете възможност да четем Вашите заседания? Досега такава практика не е съществувала. Всички комисии са давали възможност на народните представители, които не са членове на тази комисия и които не са присъствали на заседанието, да прочетат протоколите. Затова предлагам да им удължим срока, поне да свършат тази работа, за да ни дадат възможност да четем протоколите. Не виждам никаква причина да не го правим. Моля направете това поне. уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Бисеров, заповядайте, определете своите членове на тази комисия и ще можете да четете по право абсолютно всички документи, които постъпват в нея. (Шум и реплики в Второ, по какъв начин, уважаеми господин Бисеров, някой се обърна към нас, за да направи такова предложение? По какъв начин? Уважаеми колеги, четете внимателно какво пише в закона. Нямаше абсолютно никакъв проблем, уважаеми господин Бисеров,

Трета реплика – господин Миков.

да бъдете напълно информирани и нямаше да има никакъв проблем. Това – първо. Второ – не бива политически да спекулираме с

да превръщаме парламента в разследващ орган и да изземваме функциите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” или на Главна дирекция „Криминална полиция”. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Бисеров, аз и вчера Ви споделих, и сега Ви казвам пред всички – нарочно не се дават стенограмите, за да има време възникналите противоречия относно истинските факти да бъдат нагласени.

може да се запознае с материалите на помощните органи на Народното събрание. Така е отколе. Сега се въвежда тази практика с единствената причина, а тя само потвърждава това за параванността

Уважаеми колеги! Ако двама души от нашата парламентарна група станат членове на комисията, как другите 33-ма ще имат достъп до протоколите? Така че не ми говорете за този за този проблем! Проблемът е всички народни представители да имат този достъп. А, че сте параванна комисия...! Ще споделя една реплика на родителя на загиналия, не знам по какви причини, Стоев. Когато сте го поканили, той е помислил, че е поканен от нас, народните представители, които провеждаме паралелна работа

Благодаря Ви, госпожо председател. Първо, искам да предизвикам господин Нунев, който излезе от залата – господин Нунев също не може да чете стенограми. Не може да чете стенограмите и господин Нунев! Не може! Никой не може! От Вас никой не може да прочете стенограмите на параванната комисия. Защо? Защо Защо не може? Нали Конституцията казва, че ние имаме равни права като народни представители? Нали всичките имаме право на достъп до класифицирана информация? това право не може да бъде оборвано от никакъв специален закон – ние тук сме равни народни представители? Дотук някъде да бъркам?

едни стават информирани, а другите не могат да се информират. За какво обаче? Не за един смъртен случай, а за два признато полицейско насилие! Признато, обаче според нас не в размерите, в които то е осъществено, санкциите не са предвидени по начина и за това, за което трябва да бъдат наложени. Това се вижда, ама, от самолет се вижда! Какво крие комисията на господин Ципов? И още един въпрос, госпожо председател, към Вас. Вие сте шефът на това ведомство, наречено Народно събрание. Документите са под Ваше управление. Може ли Вие да търпите ситуация, при която се нарушават конституционни права на народните представители, с цел прикриване на истината, и не сложите на мястото им тези колеги, които нарушават тези права, и създават този параван. Откъде накъде? Как е възможно това нещо? Искам да споделя с

да ги прочетете. Аз не искам да пиша молба, аз имам права по Конституцията и искам да ми се уважат правата. Какво означава да пиша молба до господин Ципов? Какъв ми е господин Ципов, за да му пиша молба?

Моля Ви, госпожо председател, поставете на място господин Ципов и неговите колеги! Дайте ни възможност да упражним правата си на народни представители, защото в противен случай наистина ще трябва да се обяснявате на всички нива, включително с всички журналисти. Защото следващите въпроси, които ще Ви зададат всички, отвсякъде – какво криете, какво не трябва да прочетат депутатите? Какъв е отговорът? Какво не могат да прочетат депутатите? Какво точно се крие в тези стенограми? (Реплика от Истината е, че тази истина ще стигне до нас, няма как, рано или късно, да не стигне. Казва се, че на истината краката са къси, но тя винаги стига там, където се е запътила. Така че имаме време да дочакаме това нещо, има и как да се случат нещата. Моля Ви обаче не прилагайте тази тактика, защото тя е разобличаваща. Разобличаваща! Веднага свалете забраната в Секретна секция и направете достъпни всички материали на Вашата комисия! Такова чудо няма в цялата история на Народното събрание. Сега господин Методиев ми каза, че няма такъв прецедент – от 130 и не знам си колко години, това се случва за първи път. Чакайте, къде се намирате?! Вие знаете ли къде сте влезли?! Тази институция има 138 или 139-годишна история. Никой не си е позволявал да спира достъп на народни представители до материали на самото Народно събрание. Така че направете си тези исторически справки, ориентирайте се къде сте и веднага ни дайте този достъп, защото ще стане наистина още по-голям скандал! Предлагам да го потушим веднага! Реплики? Няма. Ангел Найденов – за изказване. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Парламентарната група на Коалиция за България няма да участва в гласуването на това решение. Няма да участваме, защото е безсмислено. Безсмислено е, защото Вие очевидно сте решили да удължите този срок и не намирате за необходимо дори извън формалните мотиви, които сте написали, да го защитите и да обясните защо се налага. Нека да Ви припомня, че Вие тръгнахте с предложението тази комисия да работи 14 дни. Ние Ви предложихме тогава Проект за решение със срок за работа на комисията два месеца. Очевидно в хода на дебата по създаване на комисията Вие се убедихте, че предложението Ви не просто е несериозно, то е смешно – да се занимавате със случаите на полицейско насилие, да се занимавате с трагичния случай в Перник, да търсите информация по един измислен от Вас казус, свързан с натиск върху съдебната система, както сте го формулирали, за 14 дни. Приехте по-дългия срок всъщност няма никакво значение за Вас дали ще бъдат 14 дни, или 114 дни. Докладът Ви вече е написан. Ако търсите всякакви начини да забраните достъпа до Вашите стенограми (аз съм убеден в това, господин Костов), то е за да не се види колко формално провеждате заседанията на комисията. То личи и по някои от изказванията на Вашите членове в тази параванна комисия. Имаме вече достатъчно основание за подобни твърдения от срещите, които имахме с хората в Перник. За Вашата комисия, господин Ципов, остава да намерите просто подходящия момент с подходяща емоция, апломб и да обявите този доклад. Вас не Ви интересува обществения отзвук от дейността на Вашата комисия, Вас Ви интересува формалната страна. Има напрежение, има инициативи на опозицията, Вие търсите начин, по който да ги туширате, определяте някакви хора и ги назначавате за членове на комисията. Това е важно, госпожо Фидосова, за Вас! Уважаеми дами и господа от мнозинството, хората не вярват на Вашата комисия. Няма как да Ви повярват тогава, когато ГЕРБ, декориран с един уж независим народен представител, проверява ГЕРБ. Още по-малко могат да Ви повярват, когато хора от МВР, полицаи, проверяват полицаи. Как да Ви повярват в обективността на онова, което ще излезе като резултат от дейността на комисията? Така че това предложение за удължаване на срока няма никакво значение. Резултатът би бил един и същ – замитане на следите по случаите, които са предмет на дейността на Вашата комисия. Истинският мотив не е да получите информация, да проучвате информация, да стигнете до истината – това според мен е последното, което Ви интересува, истинският мотив е да дублирате дейността на комисията, която беше създадена от опозицията, да работите паралелно с нея, очаквайки резултатите от нашата дейност. Всъщност по-добре би било да предложите удължаване на срока за дейността на Вашата комисия примерно с четири месеца – до края на първото полугодие,

за да следите какъв ще бъде и докладът, който ще излезе като резултат от дейността на нашата комисия, да се опитате да туширате евентуално онова, което не харесва на хората, които са Ви назначили в тази комисия. Затова не подхождайте толкова формално, опитайте се да вникнете в същността на нещата. Госпожо председател, обръщам се към Вас: по силата на какви текстове тази комисия или ръководителят на тази комисия си присвоява правото да определя кой ще има достъп до класифицираната информация? По силата на кои текстове – на правилника, на Конституцията, на Закона за класифицираната информация? Ако някъде съществуват някакви разпоредби те засягат Вас, макар и първа сред равни, като ръководител на тази институция. Като какъв господин Ципов, макар и председателстващ тази комисия, има правото да налага някакви норми? По кои текстове на закона?! Що за безобразие е това, дори и тогава, когато е облечено формално в решение на Народното събрание за създаване на тази комисия?! Не можете да бъдете безучастни, Вие дължите отговор на народните представители, не просто на хората, които повдигат въпроса за достъпа до класифицираната информация – тук, в Народното събрание. Затова моля Ви, освен да гледате снизходително към изявите на членовете на комисията на господин Ципов, намесете се и дайте отговори. Моля, господин Найденов, тъй като сте от Перник, да потвърдите, че един от членовете на комисията на господин Ципов е дал интервю в Перник, в което е излъгал пернишката общественост, че поемните лица са били вътре в апартамента, тогава, когато се е застрелял, по думите на другите, Стойчо Стоев. Моля да потвърдите това! След това да Ви попитам: знаете ли какви са отношенията между същия този, който въвежда в заблуждение пернишката общественост, и Стойчо Стоев? Знаете ли дали му е бил шофьор?! Знаете ли дали му е бил близък приятел? Можете ли да кажете няколко думи повече, защото сте от там, и всички хора в Перник знаят това, което Ви питам. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! След всички лъжи, които чух преди малко, след всичкия популизъм, който чух преди малко, смятам, че трябва да взема отношение под формата на реплика и да възразя остро срещу това, което чувам тук в момента отляво и отдясно по договорка на които решиха, че като се съберат на едно място да си говорят по някаква тема, стават комисия, стават орган, могат да разиграват институциите и могат да наскърбяват близките за това, че има жертви от престъпление. Уважаеми колеги, когато създаваме анкетна комисия тя има за цел да установи фактите, фактите, обстоятелствата, които са по конкретния въпрос, за който е създадена. Създаде се такава анкетна комисия, тя работи по правилата, които са записани в нашия правилник. Това са правилата за всички постоянни комисии. Господин Ципов – като председател, както и колегите, които са членове на тази комисия, са длъжни да спазват тези разпоредби. Уважаеми господин Костов, ако си направите труда да отворите Закона за защита на класифицираната информация в чл. 39, ал. 3 ще прочетете, че когато става дума въпрос за такава класифицирана информация, трябва да има решение или на Народното събрание или на съответната комисия. В случая колегите са направили това, което законът казва, че трябва да направят и са го изпълнили. Това, че Вие искате да отидете да четете протоколите – в момента никой не Ви спира, отидете там, подайте си молба, прочетете това, което искате да чуете. Още веднъж Ви приканвам все още имате възможност, за да не звучите лицемерно тук, от тази трибуна, и когато отивате и се виждате с близките на жертвите, елате, дайте свои представители в тази комисия, бъдете в този дебат и слушайте какво се случва там. Не е коректно спрямо всички тези български граждани едно такова поведение. Не може групичка от народни представители, защото това не е комисия, да има претенциите органите

Госпожо председател, отново потвърждавам, че вчера ми беше отказан достъп до протоколите

Господин Найденов, колеги! Парадоксално е, но всъщност дублиращата комисия сте Вашата комисия, господин Ципов! Това е парадоксалното, че парламентът изпадна в смешна ситуация, когато официалната комисия е дублиращата комисия. И, както казва Ангел

Уважаеми господин Костов, да, със съжаление трябва да отбележа, че се тиражират много лъжи по отношение на ситуацията пред апартамента и в апартамента на Стоев имам основанието на кажа, че поемните лица не са били в апартамента. Разбира се, ние чухме още много други неща, които ще бъдат в съдържанието на доклада, който, се надявам, ще представим във възможните срокове, след провеждането на цялата серия от срещи и разговори с лица и представители, в това число и на държавните институции и силно се надявам те да не отказват. Защото на всички, които питат – кой е източникът на нашите правомощия, Конституцията. Конституцията! Ако Вие можете да се сетите за друг по-висш нормативен документ, който да ни отнема права, кажете. Конституцията и Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание – те ни дават силата и нашите правомощия. Да, има достатъчно основание да се каже, че член на комисията от Перник е имал достатъчно контакти със Стоев и те, според нас, са достатъчно основание, за да се постави под съмнение обективността на неговата работа. Но това е проблем, който трябва да се решава и с който трябва да се занимава самата комисия и ръководството на Народното събрание. Госпожо Фидосова, аз разбирам, че всичко, върху което нямате контрол и власт, Ви изважда от нерви. То за Вас е нормално и обичайно. Няма как Вие да ни казвате какви молби и какво да искаме, за да получим достъп. Има ясни текстове в Закона за класифицираната информация „необходимост да се знае” е принцип, който защитава класифицираната информация, а не мнозинството от опозицията. И с оглед на отговорностите, които ще има Народното събрание, когато ще разглежда и доклада на тази комисия, всеки един от народните представители, без да пише молби, има право да се запознае със стенограмите. Единственият, който може да определи реда за достъп до тези стенограми, е председателят на Народното събрание – не Вие, нито уважаваният народен представител Ципов. Господин Бисеров, факт е – тази комисия ще работи паралелно с нашата, очаквайки нашите заключения, за да се опитва в ход да променя, ако изобщо е в състояние да промени и ако някой им позволи да променят своите заключения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Благодаря Ви. Има направени заявки за изказвания, ще продължим след почивката. Тридесет минути почивка до 11.30